Dobro jutro poštovane kolegice i kolege. Prije nego što krenemo sa dnevnim redom, samo nekoliko informacija. Dakle, prvo, radit ćemo do 15 sati, nakon toga ćemo raspravljati amandmane koji su predloženi na zakone, ima ih 57. Glasovanje je u 18,30. Druga Druga stvar je, ja sam jučer uputio dopis DIP-u sa upitom da li se u sabornici mogu isticati pisani ili tiskani promidžbeni materijali odnosno poruke i slogani za vrijeme trajanja sjednice HS-a, naravno vezano za EU izbore, s obzirom da ima nekoliko kolega i kolega koji su kandidati. Odgovor smo vam proslijedili danas tijekom jutra. Iz njega je jasno da se ne mogu koristiti materijali u sabornici, dakle niti tiskani niti pisani. Obrazloženje ste dobili, ja ću samo naglasiti dvije stvari. Hvala kolega Matić. Kako je sudjelovanje na sjednicama HS-a redovna dužnost saborskog zastupnika, isticanje promidžbenih poruka i slogana tijekom sjednica HS-a od strane saborskog zastupnika koji je ujedno i kandidat na izborima, bez obzira radi li se o kandidatu kojeg predlaže politička stranka ili je riječ o kandidatu kandidacijske liste grupe birača, stavljalo bi ju u nepovoljan položaj kandidate koji nisu ujedno i saborski zastupnici, uslijed čega bi došlo do povrede Isto tako, DIP je mišljenja da je isticanje promidžbenih poruka i slogana u sabornici tijekom izborne promidžbe suprotno odredbi Zakona o financiranju, za čiju je provedbu propisana administrativna sankcija potpunog gubitka naknade troškova izborne promidžbe i o čemu će DIP voditi računa u provedbi nadziranja izborne promidžbe. Dakle, potpuno je jasno da se takve stvari ne mogu raditi pa pozivam sve koji sudjeluju u izborima da se toga i drže. Prije nego što krenemo s radom, još bih u ime svih vas pozdravio učenice i učenike Elektrotehničke škole iz Varaždina koji su s nama na galeriji, dobrodošli. Pa sad idemo na prvu točku. To je: - Prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, prvo čitanje, P.Z. br.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 Zahvaljujem. Ispričavam se g. predsjedniče. Pozdravljam sve zastupnice i zastupnike. Dakle, ovaj tjedan što se Ministarstva uprave tiče je cijeli reformski paket zakona pred ovim uvaženim Domom. Počeli smo u utorak sa Zakonom o državnim službenicima, danas nastavljamo sa Zakonom o pravima i obvezama državnih dužnosnika i Zakonom o sustavu državne uprave. Ovim zakonom uređuju se obveze i prava državnih dužnosnika u tijelima državne vlasti te se utvrđuju dužnosnici u smislu ovog zakona i propisuju se koeficijenti za izračun plaće. Kako je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, ustrojeno novo tijelo državne uprave, a to je Državni inspektorat, koji je ustrojen kao središnji državni ured, propisano je da radom Državnog inspektorata, upravlja glavni državni inspektor koji je državni dužnosnik. Slijedom toga, ovim prijedlogom zakona se glavni državni inspektor predlaže utvrditi dužnosnikom u smislu ovog zakona te se za navedeni položaj predlaže utvrditi koeficijent za obračun plaće. Također se zamjenjuje onaj stari naziv iz staroga zakona novim nazivom, znači, glavni inspektor Državnog inspektorata zamjenjuje se riječima glavni državni inspektor. Također, sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave je ustrojeno još jedno novo tijelo, a to je Hrvatska vatrogasna zajednica. Utvrđeno je zakonom da Vlada RH imenuje glavnog vatrogasnog zapovjednika do početka rada središnjeg državnog ureda, a ovim prijedlogom zakona predlaže se glavnog vatrogasnog zapovjednika utvrditi dužnosnikom te se za istog predlaže utvrditi koeficijent za obračun plaće. Ovim prijedlogom zakona također se predlaže usklađivanje naziva čelnika tijela državne uprave s novim nazivima, utvrđenim u prijedlogu Zakona o sustavu državne uprave, koji će bit kao druga točka te se dosadašnji naziv, ravnatelji državnih upravnih organizacija, zamjenjuje nazivom glavni ravnatelji državnih uprava, državnih zavoda i državnih ravnateljstava. Koeficijent za izračun plaće glavnih ravnatelja državnih ureda, državnih zavoda i državnih ravnateljstava ostaje neizmijenjen u odnosu na dosadašnji koeficijent ravnatelja državnih upravnih organizacija. Prijedlogom ovog zakona također se brišu nazivi i koeficijent za pomoćnike ministara koji su također regulirani Zakonom o sustavu državne uprave, a ujedno se radi o osiguranju kontinuiteta u ostvarivanju prava dosadašnjih pomoćnika ministara i ravnatelja državnih upravnih organizacija, utvrđuje da će se plaća pomoćnika ministara i ravnatelja državnih upravnih organizacija, do njihovog razrješenja s tih dužnosti, obračunavati prema koeficijentu 5,27 prema kojem se obračunava plaća za te dužnosnike, položaje prema sada važećem zakonu. Evo, ja sam nastojao ukratko prikazati sve ove ove izmjene koje se događaju znači u ovom prijedlogu odnosno izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika. Zahvaljujem. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala državnom tajniku. Imamo 4 replike, prvi je kolega Glasnović. Poštovana kolege, dragi gospodine Zakon o državnim službenicima, Hrvatska ima više državnih službenika nego Britansko carstvo u 19. stoljeću. Šta rade te glave, kakav je efekat na terenu, radite li vi sigurnosne provjere za te ljude koji dolaze u te službe, recimo sad za inspekcije, to je trebalo 30 godina da se ustroji. Šta je sa kaznama za one koji krše zakone, koji primaju mito, korupcija u radu, 5 godina je minimalno za te ljude zatvora, ima li novčanih kazni. Gubitak mirovine, koeficijenti za plaću, kako ćete te ljude ocjenjivat, šta je, gledamo skandale u poreznoj upravi, sisačke ceste, ništa još nije odrađeno. Samo čekamo neke stvari, tapkamo na mjestu, ovo je za mene još jedno, oprostite mene ne slušate, još jedno Potemkinovo selo, kako ćete te ljude ocjenjivat, kad možemo očekivat rezultate po pitanju korupcije, revizije, privatizacije i pljačke …/Upadica: Dakle, uvaženi zastupniče prvo ne radi se o Zakonu o državnim službenicima nego o izmjenama Zakona o državnim dužnosnicima, a što se tiče Zakona o plaćama on je također dio reformskog paketa kojeg Vlada sprema do kraja godine, samo što je za Zakon o plaćama zaduženo ministarstvo rada i mirovinskog sustava i on će se također ove godine naći u saborskoj proceduri. Osim toga Ministarstvo uprave zaduženo je za izradu Uredbe o koeficijentima i načinu ocjenjivanja znači službenika tako da tijekom ove godine cijeli taj reformski paket će bit ponuđen ovdje saborskim zastupnicima na razmatranje i glasovanje. Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan Hvala poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče imam jedno kratko pitanje gledajući ovaj paket zakona koji kreće u Hrvatski sabor vezano i za preustroj državne uprave i postajala je određena brojka to je nekakvih 96 državnih dužnosnika koji će evo ovim zakonom više neće biti dužnosnici nego će se pretvoriti u službenike tj. ići će posebni natječaj zanima me je li ministarstvo radio određenu statistiku odnosno određenu analizu koliko će donijeti uštede smanjenje broja dužnosnika na razini Hrvatske. Hvala. **Nekić, Darko** Zahvaljujem, dakle ministarstvo je napravilo preciznu statistiku znači ušteda na troškovima stanovanja i svim ostalim troškovima koje imaju državni dužnosnici je u iznosu oko 10 milijuna kuna na godišnjoj razini. pa ja ću ipak reći da je nepristojno što ministar danas nije ovdje, to je prilično nepristojno, možda bih trebao upotrijebiti grublji izraz. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Žagar, kolega ja vas molim nije nepristojno to je odluka i pravo ministra tako da vas molim da ne dajete takve ocjene, nije nepristojno to je njegova politička odluka. Slažem se s vama to je njegova politička odluka, a slažem se isto tako da možemo donositi ocjene jer ovaj, ova dva zakona, ovaj i slijedeći zakon su iznimno važni zakoni i tiču se i budućnosti hrvatske javne javne uprave. Vidite u šta smo dovedeni, ovim, slijedećim prijedlogom zakona će se uvesti tzv. revolving door, a mi sad ovim zakonskim prijedlogom smo došli u situaciju ako ga na vrijeme ne donesemo da jedan čovjek neće dobiti plaću. To je glavni državni inspektor. Koji su to savjetnici koji bi se u ministarstvu koji bi se trebali zaposliti koji bi trebali savjetovati ministra i njegovu upravu da na vrijeme donose zakone kako ne bi dolazili u ovu situaciju, jer čitav niz dana mi ovdje u Hrvatskom saboru radimo na izmjenama zakona samo zato što smo uveli državni inspektorat. Još uvijek nismo donijeli zakon po kojem ćemo tom čovjeku isplatiti plaću. To je posao koji nije ozbiljan i koji evo predugo traje. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Odgovor izvolite. **Nekić, Darko** Dakle, ministarstvo je veoma ozbiljno i studiozno pristupili, znači mi 6 mjeseci radimo na cijelom ovom paketu zakona to je jedna činjenica. Druga činjenica znači ministar ima danas druge obveze vezane uz protokol tako da nije uopće presudno da li je ministar ovdje ili nije, bitno je da smo mi cijeli paket zakona spremili, znači paket koji jamči jednu sveobuhvatnu reformu javne uprave. A što se tiče vašeg pitanja o Članku 47. Zakona od državnim

Grmoje i Podolnjaka, al dobro nema veze …/Upadica: Niste, nije kolega registrirao, ali ja sam uvrstio i jednog i drugog, ako želite evo mogu oni prije vas govoriti./… dakle, imam pitanje za državnog tajnika. Dakle, zapravo 20 zakona smo morali mijenjati zbog jednog čovjeka, a to je gospodin Andrija Mikulić da bi postao ovaj državni inspektor, a vi ovdje pričate o depolitizaciji ovog sustava, dakle kakva je to depolitizacija ako na jedno tako važno tijelo dolazi čovjek iz stranačke strukture, dakle to kao da kažete da je Hrvatski nogometni savez depolitiziran stavljanjem vašeg prijatelja gospodina Kustića dakle na čelo nogometnog saveza. Dakle, ovdje nema riječi o depolitizaciji nego upravo stranački kadrovi se stavljaju dakle na važne položaje. Darko** Dakle, netočno je da je 10 zakona mijenjano zbog jednog čovjeka. Naime, Vlada RH je napravila sveobuhvatnu analizu znači rada inspekcija ta analiza je pokazala da je čini mi se 2014. učinjena jedna velika pogreška kad su te inspekcije razvrstane po ministarstvima. Nisu dobro funkcionirale, znači način na koje su radile te inspekcije doveo je do znatnih dodatnih troškova i Vlada RH misli i predlaže kroz sve ove pakete zakona da će objedinjavanje znači državnog inspektorata donijet puno efikasniji rad inspektorata na terenu, ali će dovesti i do značajnih ušteda znači u samom radu inspektorata i objedinjavanju na jednom mjestu. Evo toliko hvala. **Jandroković, Hvala, poštovani predsjedniče. Poštovani državni tajniče, tvrdite da nije istina da se 20 zakona mijenjalo zbog jednog čovjeka a svi mi znamo što se događalo, svi mi znamo otkad g. otkad g. Mikulić figurira za glavnom državnog inspektora i to se obistinilo. Dakle potvrdilo se ono što je oporba govorila cijelo ovo vrijeme i mi imamo sada situaciju da da se čovjek postavlja politički, da se ovdje radi o čistoj politizaciji kao što kaže kolega Sladoljev i moglo bi se slobodno znači g. Mikulića nazvati glavnim državni reketarom znači kojeg ste vi ste vi kao HDZ postavili na čelo Državnog inspektorata i time želite držati u pokornosti poduzetnike, držati u pokornosti sve one koji u ovoj državi nešto stvaraju, znači ako bi slučajno oni se pobunili protiv vas, nešto rekli onda ćete im sigurno poslati Vi uopće ne gledate cijeli pakt koji mi predstavljamo, znači koji smo predstavljali u utorak i koji evo danas znači predstavljamo i sa ova dva zakona. Fokusirani ste na glavnog državnog inspektora a ne vidite da ukidamo 96 pomoćnika, da na taj način vršimo racionalizaciju od 10 milijuna kuna, znači da uvodimo rukovodeće državne službenike, profesionaliziramo javnu upravu. Dakle vaše je pravo dakako da kao saborski zastupnik se fokusirate na jednu točku ali ja vas molim sve da sagledate ukupni paket koji ćemo mi ovaj tjedan predstavit u Saboru, hvala lijepo. **Jandroković, G. predsjedniče Sabora, poštovani državni tajniče. Nadam se da ćete nam u neko vrijeme danas uspjeti dovesti ministra uprave da malo s njim razgovaramo o ovim važnim temama i o toj njegovoj tobožnjoj depolitizaciji. Puno će rasprave biti i u ime kluba ali jedno pitanje, tvrdite cijelo vrijeme kako nestaju pomoćnici ministara i kako se smanjuje broj držanih dužnosnika za njih stotinjak a istovremeno vi zapravo pipete u prijedlogu zakona umjesto pomoćnika ministara doći će glavni ravnatelj državnih uprava, državnih zavoda i državnih ravnateljstva kao državni dužnosnici. Znači mijenjamo jedan naziv koji odlazi zasada u povijest, pomoćnici ministara, umjesto njih glavni ravnatelji, uprava, državnih zavoda, ravnateljstva kao državni dužnosnici koje imenuje i razrješuje Vlada. U čemu je stvar? Ja mislim da niste u potpunosti pročitali ovaj naš prijedlog. Znači piše ovdje izričito što se tiče glavnih ravnatelja, ništa se ne mijenja. Znači ostaju isti koeficijenti, ostaje isti status i sve ostalo a mijenja se 96 pomoćnika, znači 96 pomoćnika koji su dužnosnici, više to neće biti. Znači neće imat prava iz Zakona o državnim dužnosnicima, uštedjet ćemo 10 milijuna kuna ako samo o financijama govorimo a profesionalizacija će biti vidljiva znači kroz to da se novi rukovodeći državni službenici biraju na javnim natječajima za razliku od političkog imenovanja dužnosnika. Hvala lijepo. Molim vas kolegice da se korektno odnosimo prema predstavnicima Vlade i ne dobacujemo na taj način iz klupe. Idemo sad na izvjestitelje odbora, javljaju li se? Ne. Kolega Reiner, Jelkovac, ništa. Onda otvaram raspravu, prvi je na redu Klub zastupnika HDZ-a, poštovani Ante Bačić, izvolite. Hvala poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika. Državni tajnik nas je upozorio na početku i napomenuo nekoliko stvari koje se mijenjaju ovim paketom zakona vezano za reformu državne uprave koji će još dolaziti u Hrvatski sabor a evo ovim zakonom uređuju se prava i obaveze državnih dužnosnika u tijelima državne vlasti te se utvrđuju dužnosnici u smislu ovoga zakona i propisuju koeficijenti, plaće za iste. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ustroju i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave ustrojeno je novo tijelo državne uprave a to je Državni inspektorat koji je ustrojen kao središnji državni ured. Zakonom o Državnom inspektoratu propisano je da radom državnih inspektora upravlja glavni državni inspektor koji je državni i dužnosnik. Slijedom ovoga prijedloga zakona glavni državni inspektor predlaže utvrditi dužnosti u smislu ovoga zakona te se s time i treba utvrditi i obračun koeficijenta plaće za istoga. Za glavnog državnog inspektora predlaže se koeficijent plaće 6,21 s obzirom na širinu djelokruga broja zaposlenih koji će biti u samom Državnom inspektoratu i sve odgovornosti koje će imati kao čelnik toga tijela. Ujedno slijedom oformljivanja tog središnjeg ureda briše i naziv koji je bio stari a to je vezano za glavnog inspektora Državnog inspektorata koji ovim izmjenama zakona više neće postojati. Sukladno zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o ustroju i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave kojim je ustrojeno novo tijelo državne uprave a to je ovim putem Hrvatska vatrogasna zajednica te je u članku 23. stavku 7. istog zakona da Vlada RH imenuje glavnog vatrogasnog zapovjednika do početka rada središnjeg državnog ureda. Ovime prijedlogom zakona predlaže se i da glavni vatrogasni zapovjednik je državni dužnosnik te za istog se predlaže i koeficijent obračuna plaće te važećim Zakonom o obvezama i pravima državnih dužnosnika utvrđeno je da državne tajnike središnjih državnih ureda budući da je navedeno tijelo državne uprave Hrvatska vatrogasna zajednica, ustrojena od sada kao središnji ured. Ovim prijedlogom zakona također se predlaže usklađivanje naziva čelnika tijela državnih uprava s novim nazivima utvrđenima u prijedlogu Zakona o sustavu državne uprave. Tako da se dosadašnji ravnatelj državnih upravnih organizacija zamjenjuju nazivima glavni ravnatelj državnih uprava, državnih zavoda i državnih ravnateljstava, te sukladno prijedlogu Zakona o sustavu državne uprave, kojim se mijenja način upravljanja upravni organizacija, u sustavu ministarstva, te se dosadašnji dužnosnički položaj pomoćnika ministara, zamjenjuje radnim mjestima rukovodećih državnih službenika, što nas je državni tajnik i obavijestio u svom uvodnom izlaganju. Prijedlogom ovog zakona, brišu se i nazivi i koeficijenti za pomoćnike ministara, ujedano se radi osiguranja kontinuiteta dosadašnjih pomoćnicima ministara, utvrđuje koeficijent od 5,27 do njihovog samoga razrješenja, te vidimo u prijelaznim završnim odredbama, vezano i za inspektorat, samo trajanje, kao i stupanje na snagu. Također za pojedine odredbe ovog zakona, predlaže se i utvrditi stupanje na snagu od 1. lipnja 2019. što se odnosi na odredbe kojima se ovaj prijedlog zakona, usklađuje sa prijedlogom zakona o sustavu državne uprave. Sami državni tajnik nam je rekao statističke podatke i uštede koji će doći ovim izmjenama i dopunama, a to je 96 pomoćnika, ministara više neće biti dužnosnici, od sada, tj. stupanjem i ovoga zakona, ali i preustrojem cijele javne uprave, od sada pomoćnici do kraja do svoga razrješenja će ostati pod ovim koeficijentom, ali na godišnjoj razini, kada se ostali, kada se ostali službenici, budu birali u ministarstvima preko natječaja i s time budu dostupni za širu populaciju i za veći krug građana u RH, uštedjeti će se na godišnjoj razini nekakvih 10 milijuna kuna, ali mislim da konstanto vodimo raspravu i ne dotičemo se ni ove problematike pomoćnika ni samog preustroja državne uprave, ni svega ovoga što će u ovom reformskom paketu zakona doći pred Sabor. Isključivo smo se fokusirali na inspektorat, ali mislim da smo zanemarili, jedan bitan dio ovih izmjena i dopuna a to s tiče vatrogastva. Znamo da je u proceduri i Zakon o vatrogastvu, ali upravo ovim izmjenama i dopunama Hrvatska vatrogasna zajednica, će postati središnji ured u Vladi RH, Vlada će imenovati i glavnog zapovjednika, te će vatrogastvo, napokon, nakon svih godina, što se selila i od državne uprave i od policije, napokon preći u tijelo, gdje zapravo pripada, a to je Hrvatska vatrogasna zajednica, tako da znamo i tradiciju normalno vatrogastva u RH, i koliko je ovo i ne samo reformski ali i revolucionarni poduhvat za sve vatrogasce RH. Slijedom svega navedenoga, Klub HDZ-a predlaže usvajanje ovih izmjena i dopuna. Hvala. Zahvaljujem. Drugi Klub zastupnika je Most nezavisnih lista, poštovani kolega Robert Podolnjak, izvolite.

Pred nama je u prvom čitanju Prijedlog Zakona o pravima i obvezama državnih dužnosnika a nakon njega će biti i prijedlog Zakona o sustavu državne uprave. relativno mali kratki, zakonski tekst u kojem se mijenja nekoliko članaka pa i sam zakon je zapravo vrlo kratak i zapravo se bavi pravima i obvezama državnih dužnosnika, navodi koje sve dužnosnike u RH, imamo koji su njihovi koeficijenti. Na početku dozvolite mi jednu stvar istaknuti, koja, rekao bih nije slučajna, ali je apsolutno prijeporna. Naime, ako pogledate članak 1. vidjeti ćete da je ovaj zakon, mijenjan vrlo često. Dao sam si truda, pa zbrojiti sve promjene zakona, koji su bile od njegovog donošenja '98. g. ako se ne varam, do sada smo 33 puta mijenjali ovaj zakon. Dakle ovo je pred nama 34 promjena. Ne bih se kladio, ima ovdje kolegica ili kolega, koji su mnogo duže u Hrvatskom saboru, ali ne znam, postoji li zakon koji je toliko puta mijenjan, a da nije, da ne postoji pročišćeni tekst zakona. Postoji li neki zakon koji je 33 puta mijenjan, što znači prosječno više nego jednom tijekom godine, a da nikada nije napravljeno pročišćeni tekst zakona? Znate što govori naš poslovnik? Članak 62. poslovnika, nadležnost je Odbora za zakonodavstvo da utvrdi i izda pročišćeni tekst zakona, kada je taj akt najmanje, 3 puta izmijenjen ili dopunjen, 3 puta. Ovaj je 33 puta izmijenjen. E sada, jasno je da nismo poštivali poslovnik i toga nismo poštivali već ne znam koliko godina unatrag. zanima i postavlja se pitanje, a zašto mi taj zakon nismo uredili izdali pročišćeni tekst ili u nekom trenutku predložili potpuno novi tekst zakona? Zato što sam shvatio da predlagatelj Vlada RH u pravilu ne želi da se vode velike rasprave o zakonima koji uređuju prava i obveze dužnosnika. Jer ovaj zakon kad gledate najčešće se bavi time da dopunjujemo novim kategorijama dužnosnika ili mijenjamo njihove nazive ili iz zamjenjujemo za nešto. Pa onda imate i u ovom slučaju da primjerice glavni inspektor državnog inspektorata zamjenjuje se riječima glavni državni inspektor, dodajete glavnog vatrogasnog zapovjednika, mijenjate neke nazive pojedinih dužnosnika, primjerice pomoćnici ministra koji nestaju za sata. Pa će se mijenjati novim nazivima glavni ravnatelji državnih uprava, državnih zavoda, državnih ravnateljstava itd.. Ali pitam vas da li ste sigurni da nakon 33 promjene bez pročišćenog teksta zakona mi uopće stvarno znamo koliko tih kategorija ima, tko stvarno vodi brigu da stvarno ovo što vidimo otraga u tekstu zakonskih odredbi koje se i mijenjaju da je ovo stvarno redoslijed i lista dužnosnika koji trenutno postoje u važećem zakonskom tekstu. Imate u jednoj odredbi gdje piše otprilike ovako, dosadašnji podstavak 26. briše se i sad vi morate zapravo gledati u konačno ovim zakonskim odredbama koje koje bi trebale biti na snazi u članku 1. a koji je to 26. podstavak, onda vidite da su to pomoćnici ministara ako je to upravo važeći zakonski tekst. Jer vjerojatno u one 33 izmjene ranije su se mijenjali podstavci, brisali su se ili su se dopunjavali kao što i sad dopunjujemo jednim novim podstavkom koji je primjerice glavni vatrogasni zapovjednik i za pod stavka 13. dodaje se novi 14.-ti. Ja mislim da je ovaj zakonski tekst vjerojatno toliko nepregledan ja doista ne vjerujem da nakon 33 promjene u kojima je vjerojatno u svakoj bilo takvih promjena naziva dužnosnika, promjena uvođenja novih kategorija državnih dužnosnika ili brisanje neke postojeće kategorije a upravo takve slučajeve imamo i u ovom predloženom zakonskom tekstu zapravo navodi samo na jedan zaključak da namjerno nakon 33 promjene zakona nije napravljen pročišćeni tekst kako biste stvarno vidjeli a koliko tih državnih dužnosnika ima, koje su to sve kategorije, sada. Bilo bi zanimljivo da negdje tijekom današnjeg dana, raspravljat ćemo i o Prijedlogu Zakona o sustavu državne uprave da znamo koliko zapravo tih državnih dužnosnika ima. Kada bi stvarno postojao jedan pročišćeni tekst zakona za koji je zadužen Odbor za zakonodavstvo onda bismo mogli stvarno vidjeti i izbrojati koliko tih državnih dužnosnika ima, koliko stotina ili koji je zapravo taj broj. Evo ja pitam državnog tajnika koji je ovdje, pitao sam ga budući da pomoćnike ministara brišemo iz zakona, oni nestaju, dakle njih otprilike stotinu, ali umjesto njih državni dužnosnici će biti glavni ravnatelji državnih uprava, državnih zavoda i državnih ravnateljstava, dakle koliko će biti tih državnih dužnosnika? Njih naravno imenuje i razrješuje Vlade RH. Koliko će Koliko će njih biti? I oni će biti po ministarstvima, na čelu državnih uprava. Hoće li ih biti 20, 40, 60, 80. Mi imamo, koliko, 20 ministarstava, koliko će biti tih državnih zavoda? Ali bilo bi stvarno dobro znati koliko će biti tih državnih dužnosnika sa tim nazivima. Kad već ističemo podatak, dakle ističe ga predlagatelj da se ukidaju pomoćnici ministara, da će biti stotinu državnih manje. Ali definitivno jedan dio tih dužnosnika će zamijeniti novi dužnosnici sa novim nazivom. Jer stvarno bi, naravno da će se pojedinim zakonima ili se mogu ustrojiti pojedine državne uprave ili državni zavodi ili ravnateljstva i da, ali i danas postoji određeni pregled ili određeni broj ili potencijalni broj tih mjesta i novih državnih dužnosnika. Ali ja vjerujem da nitko među vama kolegice i kolege zastupnici zapravo ne zna koji je taj broj državnih dužnosnika. A sasvim sigurno tome ne doprinosi činjenica da je ovaj zakon apsolutno nepregledan. Da vam sad netko dostavi Narodne novine sa svih 33 izmjene od '98. godine i da pokušate raditi pročišćeni tekst zakona, trebalo bi vam vjerojatno jako puno vremena. Ja ne znam kako se uopće snalaze u Vladi, odnosno u ministarstvu kada predlažu neku izmjenu i dopunu, u nekom članku, u nekom podstavku itd. pogotovo u ovom članku 1. koji zapravo redom nabraja pojedine kategorije državnih dužnosnika. A i Odbor za zakonodavstvo, u tom smislu nije učinio ono što je morao. Naravno da ima jako veliki broj zakona koji su mijenjani 3, 3, 4, 5 puta, pa nisu, nije napravljen pročišćeni tekst zakona, ali ovaj je mijenjan 33 puta. I mislim da u praksi, barem u ove 3 g. koliko sam u Hrvatskom saboru, nisam naišao na zakon koji je toliko često mijenjan. mislim da je ključni razlog, upravo o tome, da nam potpuno nepregledno bude sam sadržaj i brojne kategorije državnih dužnosnika, koje su uvođene u pojedinim izmjenama i dopunama zakona. I nisam apsolutno siguran da ove odredbe zakona, koje se mijenjaju u čl. 1. da je to stvarno točno, ovaj niz državnih dužnosnika. Na kraju krajeva i ovo što ste naveli u čl. 1. to je nekakav neslužbeni tekst članka 1. nakon 33 promjene. Ovo je neslužbeni tekst koji zapravo ste vi na neki način posložili nakon svih izmjena i dopuna. Ali, i vi biste trebali predložiti i bilo bi logično predložiti jedan novi zakon s obzirom da se toliko često mijenjao, ali onda bismo naravno u cjelini raspravljali o tome, koliko državnih dužnosnika imamo. I imamo li ih previše različitih kategorija i stvarnom stalno nove kategorije? O tome je li to stvarno depolitizacija apsolutno nisam uvjeren. Pokazali ste nedavno, kada se imenovala osoba na čelo javne ustanove, nacionalni park Krka, temeljem javnoga natječaja, to je zapravo, sam postupak, koji bi trebao biti transparentan po pravilima struke, će se izabrati najkvalitetnija osoba, nije na taj način provedena. I da poopćim sudu javnosti, nije izabrana najstručnija, najkvalitetnija osoba, koja je imala najbolje stručne reference za obnašanje te dužnosti, nego osobe koja je imala stranačku iskaznicu. Prema tome kako vjerovati u depolitizaciju, u javne natječaje, koji će na kraju dovesti do imenovanje najbolje i najstručnije osobe? Kada ste nam nedavno dali primjer, za koji javnost, po općem sudu javnosti, bilo nedvojbeno, da nije izabrana najstručnija i najkvalitetnija osoba na dužnost ravnatelja. Stoga nemamo apsolutno nikakvo povjerenje, da ove izmjene zakona koje danas predlažete že biti stvarni doprinos depolitizacije državne uprave. Most nezavisnih lista neće prihvatiti i podržati predloženi tekst zakona u daljnjoj raspravi. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Sada je na redu klub zastupnika SDP-a, poštovani kolega Arsen Bauk, izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani državni tajniče, bilo bi logično da smo za ova 2 zakona imali objedinjenu raspravu jer su oni dosta vezani jedan na drugoga, ali kako nisu, onda ću se u ovome dijelu osvrnuti na Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika. Točno je da je taj zakon doživio 30-tak izmjena i točno je da nitko nije, nakon što je o on donesen, a to je barem kako ovdje možemo vidjeti iz broja Narodnih novina, kada je prvi put objavljen 1998. jer nije htio otvarati raspravu o cjelokupnom sustavu državnih dužnosnika, nego samo o onome što se konkretno mijenja. Tako i u ovom slučaju, dakle, imamo u zakonu, to da se dodaje glavni vatrogasni zapovjednik, da se riječi ravnatelj državnih organizacija, zamjenjuje riječi glavni ravnatelj državnih upravnih organizacija, odnosno, državnih uprava zavoda i državnih ravnateljstava i da se brišu pomoćnici ministara. Također postoji jedna, jedno mišljenje da su državni dužnosnici političari, što je djelomično točno, dakle u najvećoj mjeri jesu, ali također tu su npr. pravobranitelji, suci Vrhovnog suda, zatim tajnik Ustavnog suda i tajnik Vrhovnog suda i npr. sa predsjednik savjeta za nacionalne manjine itd. Oni se biraju i na različite načine, o tome ću nešto kasnije. Glavna odredba koja se u osnovni mijenja je ukidanje članak u čl. 1. brisanje podstavka 26 odnosno, brisanje pomoćnika ministara najprije kao draženih dužnosnika, a onda u sustavu Zakon o sustavu državne uprave i uopće brisanje te funkcije. Ne znam je li slučajno propušteno, ali u razinu pomoćnika ministara, odnosno, onih koji upravljaju upravnim organizacijama u sastavu ministarstava su u čl. 1. i ravnatelj carinske i porezne uprave. Tako da ne znam, je li intencija bila da oni ostanu državni dužnosnici, jer su oni voditelji upravo u okviru ministarstava, tako da u drugom čitanju, ako je namjera ta, da upravna organizacija u okvirima središnjih tijela državne uprave upravljaju službenici, onda bi trebalo i ravnatelja carinske i porezne uprave također izbrisati iz popisa državnih dužnosnika. upravnim organizacijama u okvirima ministarstva dakle, upravama upravljati službenici ili dužnosnici je pitanje koje se u Hrvatskoj na različite rješava u zadnjih 20 i nešto godina, do 2005., 2006. čini mi se upravljali su pomoćnici ministara kao osobe imenovane od Vlade a onda su od 2006., 2007., 2008., ne znam sam točno koje, do 2012. g. upravljali ravnatelji uprava kao državni službenici, također imenovani od Vlade i to imenovani putem javnog poziva na koji su se u pravilu javili oni koji su do tad bili pomoćnici ministra i onda su opni koji su politički imenovani u najvećoj mjeri postali državni službenici. To je jedna prevara koja ustvari nije politizacija nego repolitizacija, dakle dok ste imali politički imenovane dužnosnike, znali ste da su političari a onda su ti isti koji su imenovali njih kao dužnosnike ih imenovali kao službenike tako da ta priča se pokušava i sada napraviti pa onda vrlo jasan stav da nećemo biti za takvu promjenu. Dakle bitno je jesu li ljudi koji upravljaju uprava ministarstva da li to dobro rade ili ne a ne jel' njihov status dužnosnički ili službenički kad ih ionako imenuje Vlada. Veći broj pomoćnika ministara sasvim sam siguran će se javiti na te natječaje, javne pozive i biti imenovani od strane Vlade za državne službenike i time smo još jedan dio političara primili u državnu službu, pomoćnicima ministara nakon mandata, njih se može razriješiti ili ponovno imenovat, ako ih se razriješi, imaju pravo ili vratiti se di su to tad radili ili na 6+6, ako ih se ne razriješi, nastavljaju radit dalje. Tako da ova priča o uštedama od 10 milijuna kuna zbog toga što neće biti pomoćnika ministara, ne stoji. Mislim, ja sam se preispitivao joj, kako se ja toga nisam sjetio ali ustvari na njihova mjesta će doći drugi ili isti koji će radi čini mi se za istu plaću ili veću ili manju ali to je tu negdje, upravljat će i dalje

uprave u okvirima ministarstva što smo mi napravili 2012. Ušteda bi bila da se umjesto 3 ili 4 državna tajnika ponovno uvede jedan zamjenik ministra, onda bi također bilo uštede što smo također mi napravili 2012. ali ako samo pomoćnike ministara zamijenite sa ravnateljima organizacija onda nema ušteda, dapače, onda se radi o dodatnom trošku jer kad njima istekne mandat oni ostaju u službi a na njihova mjesta mogu doći neki drugi koje neka druga Vlada ili ista Vlada imenuje za 4 godine. Prema tome, to jednostavno ne stoji ali želeći potpuno podržati namjeru Vlade za depolitizaciju državne službe u drugom čitanju ću podnijeti amandman da na mjesta ravnatelja mogu biti imenovani samo oni koji su 10 g. u državnoj službi. to bi recimo bila depolitizacija jer u tom slučaju doista ako govorimo o tome da se tu radi o najboljim državnim službenicima koji će upravljati u sustavima u sustavima ministarstva, onda je logično da to bude nakon jedne duže karijere u državnoj službi, recimo 10 g. jer sada je za recimo načelnika sektora uvjet 4 g. pa ako bi to Vlada prihvatila, onda bi naša sumnje u želju za repolitizacijom ipak smanjila, moram priznat da bi to doista onda išlo na tragu određene depolitizacije jer nisam siguran da bi se baš svaka Vlada odrekla prava da imenuje svoje ljude na čelo upravnih upravnih organizacija u okvirima ministarstva i da to prepusti jednom sustavu koji je formiran unatrag 10 godina ali ako bi to ova Vlada napravila, to bi svakako trebalo cijeniti i to što se tiče pomoćnika ministara. O glavnom državnom inspektoru i o reorganizaciji Državnog inspektorata, čuo sam u jednoj replici državnog tajnika kako je rekao da je 2014. napravljena greška i da te inspekcije nisu funkcionirale. Ja znam da su 2015. vjerovatno funkcionirale a nakon toga možda i nisu ali to je problem ministara koji vode sustava a ne službenika koji će raditi isti posao po istim zakonima ili u Državnom inspektoratu ili u ministarstvima, ili u ministarstvima, ja bi to ipak stavio samo na organizacijski aspekt jer su zakoni koje oni moraju provoditi ne ovise dakle o tome u kojoj se instituciji nalaze. Što se tiče članka 1. Zakona o pravima državnih dužnosnika, dakle oni su Predsjednik Republike, predsjednik i potpredsjednici Hrvatskog sabora i zastupnici u Hrvatskom saboru, predsjednik i članovi Vlade RH, predsjednik i zamjenik predsjednika i suci Ustavnog suda i u točki 6. predsjednik, potpredsjednici i članovi DIP-a RH. Pa kad se već govori o Zakonu o državnim dužnosnicima koji su i članovi DIP-a

Ustavne suce bira Sabor i članove DIP-a također bira Sabor. Ono imaju određene uvjete po kojima bi mogli biti izabrani pa tako recimo suci Ustavnog suda moraju imat 15 g., 15 g. moraju raditi na sličnim poslovima, zastupnici ne moraju ništa, njih je dovoljno da narod izabere a članove DIP-a bira Sabor iz reda pravnika, na tri na prijedlog oporbenih stranaka, tri na prijedlog vladajućih stranaka i onda nam se dogodilo da

i sada nam žele prodati da je g. Vresk ustvari prijedlog HSS-a ali 2015. g. HSS nije ni mogao predložiti člana DIP-a jer nije imao klub, bio je Hrg sam. Prema tome, ova priča o tome da je netko prijedlog HSS-a, ne stoji. Govorim o dužnosnicima, to je Zakon o pravima državnih dužnosnika, ja sam evo, sve nabrojao, pa ne bih htio kolege iz DIP-a izostaviti pa kako se ne bi kršio Zakon o pravima državnih dužnosnika, ja pozivam predsjednika Sabora da odgodi glasanje o toj točki kad bude popodne, ako ne odgodi, najavljujem ustavnu tužbu po tom pitanju. Zahvaljujem. Sada je na redu Klub nezavisnih zastupnika i poštovani kolega Tomislav Žagar. Poštovani predsjedniče HS-a, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. Ovaj prijedlog zakona bi mogli vrednovati sa 3 aspekta. Prije bi svatko bio sama funkcionalnost državne uprave i ono što Vlada, ja osobno smatram, ima pravo napraviti, a to je učiniti sve kako bi njena uprava, njena ministarstva, njihov djelokrug i rad biti što efikasniji. Na kraju krajeva i zbog osnovne funkcije, a to je korist svih građana RH. Ja tu nemam zamjerki. Vlada treba doista napraviti funkcionalnu državnu upravu i u tom smislu ona predlaže i ovaj zakonski prijedlog kojim to nastoji učiniti. Međutim, nikako se ne smije zaboraviti načelo transparentnosti, načela koja omogućuju uvid građana u djelokrug i rad ovih državnih tijela i na kraju krajeva omogućuju ravnopravni položaj svih građana i u tom smislu depolitizacija koju navodi ministar Kuščević je izuzetno važna. E sad, ovaj prijedlog zakona možemo gledati, vrednovati s aspekta državnih službenika, dakle svim onih koji su u sustavu. Počevši od njihovog obrazovanja, od njihovog zapošljavanja, od njihovog plaćanja, nagrađivanja za njihov rad i njihovog napredovanja. I u tom smislu pojedine odredbe ovoga izmjena ovih prava državnih dužnosnika, izmjena iz sljedećeg zakona su na neki način upitne. ovaj zakonski prijedlog možemo vrednovati sa stajališta građana. Dakle, onoga što građani očekuju od državne uprave, efikasnu, modernu javnu upravu koja će omogućiti ili odgovoriti na sve zahtjeve koje moderno društvo predstavlja pod takvu državnu upravu jer je u pravnosti opravdani, opravdano se postavlja jaz između javne uprave i privatnog sektora i smatra se kako su zaposlenici u javnoj upravi manje vrijedni ili manje rade nego bi to radili zaposlenici u privatnom sektoru privatnom sektoru ili tzv. realnom sektoru. Međutim, istina i činjenica jest da svi zaposlenici u državnoj upravi rade na temelju onih ovlasti, na temelju onih propisa, na temelju onoga ustroja koji im je ministarstvo odredilo. ne mogu bolje i više raditi, ako sam sustav nije dobar. Što se tiče glavnog državnog inspektora, o tome je puno rečeno, ovdje je osnovna primjedba da se s ovim zakonom zakasnilo jer doista piše u obrazloženju zakona da s obzirom da ne stupio na 1. travnja godine Zakon o Državnom inspektoratu te koeficijent za izračun plaće glavnog državnog inspektora koji se utvrđuje ovim prijedlogom zakona potrebno osigurati čim je moguće ranije kako bi se omogućila isplata plaće glavnom državnom inspektoru. ja sam uvijek za to da se brine o svakom građaninu RH, tako i glavnom državnom inspektoru, da čovjek doista dobije plaću, ali dovesti se u ovu situaciju da mi u HS-u da to piše .../Govornik se ne razumije./... zakona, to nije dobro. Što se tiče prijedloga za imenovanje glavnog vatrogasnog zapovjednika tj. on postaje sad državni službenik koji imenuje Vlada, s obzirom na doneseni Zakon o ustroju i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, pri čemu je i Hrvatska vatrogasna zajednica stavljena stavljena u taj popis, pa sukladno tome i ovim izmjenama i glavni vatrogasni zapovjednik postaje državni dužnosnik. Ne smijemo zaboraviti činjenicu, ovdje kolega je obrazlagajući ovaj zakonski prijedlog u ime Kluba HDZ-a rekao kako je ovo doista važan pomak, međutim, ne smijemo zaboraviti činjenicu da u Hrvatskoj postoje 1700 vatrogasnih društava. 200 vatrogasnih zajednica općina i 20 vatrogasnih zajednica županija i 60 dobrovoljnih vatrogasnih društava u gospodarstvu. Svi su oni članovi Hrvatske vatrogasne zajednice i u ovom trenutku sve i kad bih htio pozdraviti ovaj status glavnog vatrogasnog zapovjednika kao državnog tajnika, to ne mogu učiniti sve dok ne vidimo prijedlog Zakona o hrvatskom vatrogastvu koji bi se trebao donesti. Ali, sa ovog stajališta, ova intencija je dobra da se i hrvatsko vatrogastvo stavi u okvire koji su potrebni, dakle da hrvatski vatrogasni zapovjednik bude u rangu državnog tajnika. I ono što je najvažnije u ovom zakonu, to je državni tajnik posebno obrazložio, dakle, uvodi se pojam glavnog ravnatelja, kako bi se razlučio od ravnatelja uprava unutar ministarstava, kako bi se odredila onda i visina plaće, s tim što glavni ravnatelji uprava postaju državni dužnosnici imenovani od strane Vlade, a ravnatelji unutar ministarstva postaju državni službenici na javnom natječaju također imenovani od strane Vlade, i doista potaknuti iskustvom iz prošlosti, doista smatramo da se može dogodili ono što se već dogodilo, dakle da se pomoćnici ministara samo formom natječaja pretvore iz državnih dužnosnika u državne službenika, što je na kraju krajeva i njima u interesu, da se tako izrazim, sviđa mi se ovaj prijedlog kolege Bauka, koji će predložiti amandmane da se 10 godina jer se postavlja osnovno pitanje. Koji to službenik koji želi u svom profesionalnom putu napredovati, želi ostvariti bolje rezultate koji će se odvažiti da se javi na ovo radno mjesto kao službenik, ali na vrijeme od 4.g. intencija koja se ovdje htjela pokazati, a to je depolitizacija sustava uprave, nije najbolje riješena i mislim da, umjesto depolitizacije dobit ćemo opet politizaciju ljudi koji su opet i na ovaj ili na onaj način ovisni o politici i vezani vezani su uz sam onaj uži rad ministarstva, to su dakle, ministar i njegovi državni tajnici, ali o tome će biti više riječi u idućem prijedlogu zakona. Hvala. Sada je na redu Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a i poštovana zastupnica Vesna Pusić, izvolite. Hvala g. predsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege, me, moram reći, ponukalo na ovu raspravu, inače ovo je vrlo očit i kratki zakon, pokušaj da se, po mom mišljenju, zapravo pogrešno predstavi ova cijela operacija sa pomoćnicima ministara. Činjenica da se ovaj zakon često mijenja, mislim da nije čudna i tome se ne treba čudit i pitanje uopće na koji način je primjereno ovu materiju regulirat zakonima, al to sad nije pitanje za ovu raspravu zato jer, naravno da svaka Vlada na neki način si želi omogućit da funkcionira normalno, a istovremeno izbjeći i ovu situaciju koja će nam se ovdje dogodit, a to je da ljudi koji su došli na ograničeni mandat, defakto se pretvore u trajne zaposlenike odnosno pretvore se u ljude koji više sa tih mjesta ili sličnih nekih mjesta, ne odlaze, odlaze. Također je nužno da se neke stvari naprosto reguliraju zakonom, budući da je ova Vlada i parlamentarna većina odlučila ponovno uspostavit jedinstveni Državni inspektorat, logično je da na čelu tog treba biti glavni državni inspektor, uopće ne ulazim u druge teme vezane na glavnog državnog inspektora, ali institucionalno mislim da je to logično, glavni vatrogasni zapovjednik, ne razumijem se puno u tu materiju, neću komentirat, al pretpostavljam da ima logike. Međutim, pomoćnici, o tome bi zaista htjela nešto reći jer se to predstavlja kao ušteda ili kao neki veliki potez. To je jedno obećanje dato od premijera Plenkovića ovdje na početku mandata koje nije izvršeno, nego tek sada nakon dvije i pol godine mandata, dakle, u drugom dijelu treće godine mandata jer pomoćnici su defakto institucija pomoćnika i institucija jednog zamjenika ministra je defakto zamijenjena državnim tajnicima i državni tajnici, više nije bio jedan državni tajnik kao što je bio jedan zamjenik ministra, nego je defakto državnih tajnika se nakupilo po ministarstvima po onom kriteriju po kojem su nekad postavljeni pomoćnici. premijer Plenković je na početku mandata ovdje rekao, to se neće duplicirat, mi ćemo ukinuti pomoćnike i zato možemo postavljat veći broj državnih državnih tajnika jer će se pomoćnici ukinut. I ako je nastao negdje dodatni trošak, to je nastao iz tog dupliciranja, što se ti pomoćnici nisu ukinuli, dvije i pol godine ili nešto više od dvije i pol godine mandata i tek su sada na dnevnom redu i logično je da se ukidaju jer je njihovu funkciju, zadaću, posao, šta god hoćete, su i broj, su preuzeli državni tajnici. Međutim, to se naprosto se ovdje radi o preimenovanju i možda čak i korisnom preimenovanju jer je taj State Sekretary je nešto što i međunarodno ima neki zajednički nazivnik, ali to nije nikakva nikakva nova funkcija ili novi opis odnosno opseg poslova, to su naprosto poslovi koji su u kombinaciji ti pomoćnici i jedan zamjenik ministra prije radili i zapravo smo mi sada dvije i pol godine živjeli u nekoj situaciji gdje smo imali dvije razine koje su trebale raditi isti posao i nije se točno znalo tko tu radi šta. Dakle, imali smo državne tajnike koji su radili posao pomoćnika i pomoćnike koji su radili Bog zna šta, da li su oni radili ove poslove ravnatelja i ovo što se njima ovdje pripisuje ili sprema u skladu sa ovim zakonom. Dakle, što se pomoćnika tiče, to je defakto sa velikim zakašnjenjem ispunjenje jedne obveze koja je ovdje preuzeta od strane premijera pred ovim HS, da se neće duplicirat i zato je moguće bilo da se ili, to je bilo opravdanje ajmo reći, da se imenuje ne samo jedan državni tajnik, nego masu državnih tajnika, dakle, u nekim ministarstvima puno, u nekima 3, 4, različito od ministarstva do ministarstva, ali to su te funkcije koje su se ovdje duplicirale i zato sad pomoćnici idu van. Međutim, pomoćnici idu van na jedan neobičan način, a to je da se iz listopadnih pretvaraju u trajne ili crnogorične, što bi se reklo. Dakle, oni su do sada bili birani na mandat, prema tome, pretpostavljalo se da sa svakom vladom odlaze, a od sada će preći u trajnu državnu službu. Ja se nadam da neki od tih ljudi, zaista to, će biti zaista poboljšanje te državne službe, ali tu bi zaista trebalo uvesti neke kriterije i po nekim kriterijima, ipak te te ljude selekcionirati sada, kada se de facto, primaju u stalnu i trajnu državnu službu. Čak postoji argument, da se obično na mjesta pomoćnika i stavljali su se ljudi, koji su, ajmo reći kvalitetniji, ali bome stavljali su se naravno i ljudi koji su podobniji. Pa bi u ovoj transformaciji, njihovoj transformaciji iz pomoćnika, dakle, ljudi na mandatu koji su privremeno, u, za što također postoje razlozi. Postoji razlozi zašto neki ljudi trebaju raditi u ministarstvima privremeno, odnosno, na mandatima a ne trajno i zauvijek, ali sada kada se ovi pomoćnici pretvaraju de facto iz onih koji bi trebali otići na kraju mandata u one koji će ostati zauvijek, bi minimum bio da se definiraju jasni kriteriji po kojima će biti ocjenjivani, po kojima će biti selekcionirani i temeljem kojih će onda postati trajni, a ne više samo privremeni dio državne uprave. Ali njihovo Ali njihovo ukidanje, dakle, nema veze sa uštedom na dugi rok, ima samo veze sa uštedom u ove 2,5 g. kada ste vi imali dupliciranje državnih tajnika i i pomoćnika. Prije kada nije bilo državnih tajnika, nego je samo, jedan zamjenik ministra, tog dupliciranja nije bilo, pa nije bilo ni troška. Hvala Sada su na redu pojedinačne rasprave, prvi je kolega Pernar, nema ga, gubi pravo govora, drugi, kolega Grmoja, nema ga, gubi pravo govora, treći kolega Stazić, nema ga, gubi pravo govora, četvrti kolega Bauk, nema ga, gubi pravo govora, nema ni kolege Bačića, gubi i on pravo govora, kolega Zekanović isto gubi pravo govora, kolega Maras gubi pravo govora, ali zato je tu Ivan Šuker, pa izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine državni tajniče, mnogobrojne kolegice i kolege. Možda danas u ovoj raspravi, svima fali pomalo, da tako kažem iskrenosti, svi su pomalo raspravljali sa ručnom kočnicom o ovom zakonu. Zašto? Zato što 2010. donesen je program gospodarskog oporavka, gdje je između ostalog predviđena reforma državne uprave i depolitizacija i profesionalizacija državne uprave. Na tom programu su sudjelovali ljudi, neovisni, stručnjaci i taj program je dobio i poprilično dobre ocjene, dapače, dobio je iz Europske komisije pohvale i provedena je. Ne samo da su pomoćnici pretvoreni putem javnog natječaja u ravnatelja, jer gledajte, kada imate javni natječaj, onda svatko može sudjelovati na javnom natječaju i može se žaliti na taj javni natječaj. A kada imate pomoćnika ministra, nema žalbe, to je politička odluka i to je tako. Dakle, to je ta priča depolitizacije. Druga stvar koja je napravljena paralelno s tim, je bila da u nadzornim odborima i upravama državnih tvrtki se isto ljudi biraju putem javnog natječaja. I to je bio prvi korak i logična stvar je bila, da nakon toga, se taj proces nadograđuje. Međutim, šta se događa nakon izbora 2012.? Nekome se nije sviđalo zato što nije mogao promijeniti čelnika upravnih tijela po ministarstvima i naprosto je išla ova povijesna rečenica, mi smo usvojili vlast, mi smo odgovorni, mi ćemo imenovati ljude. Svi ravnatelji su pometeni, imenovani su ponovno pomoćnici, koji su politički dužnosnici. E sada se postavlja pitanje, kada nam ovdje paše da kritiziramo državnu upravu onda je to …/Govornik a kada trebamo naći model i način kako ustrojiti tu državnu upravu, onda tu raspravljamo sa figom u džepu. Jer sada su ovi na vlasti, oni će imenovati svoje ljude, a kada mi dođemo na vlast, mi te ljude nećemo doći smijeniti. To je osnovni problem ovakve rasprave, danas koja se raspravlja. Međutim, da li mi kao saborski zastupnici uopće smijemo raspravljati na takav način? Mislim da ne. Mi kada raspravljamo o ovim zakonima, trebali bi raspravljati u tom smjeru, kako mi razmišljamo i promišljamo i ne trebamo se slagati oko toga, da ta državna uprava bude efikasna, da bude na usluzi hrvatskim građanima i nakraju krajeva, da ove zakone, koje mi donesimo u Hrvatskom saboru, oni provode na čim kvalitetniji način, pa dapače, da nam šalju povratnu informaciju, ako nešto u tom, odredbama tog zakona, nije u redu u njegovoj samoj primjeni, onda bi to trebalo izvršiti promjene. I tako se mali Ivica zamišlja kako bi ta državna uprava trebala funkcionirati. Hoćemo se istaknuti malo Državnog inspektorata? Gledajte imate jednog čelnog čovjeka, koji pred sobom ima objedinjene sve inspekcije. I onda ministri, shvate da nemaju dovoljno moći, ajmo mi raskopati taj …/Govornik se ne razumije./… staviti pod svoju kapu, ono što je moje i to će sigurno bolje funkcionirati, ministar je politički, itekako etabliran pripadnik političke stranke i sada možete misliti, on neće djelovati politički. A oni su jedno ustrojbeno tijelo raspodijelili na nekakvih 10, 15 ustrojbenih tijela, a ovaj koji je sada načelu, jednoga on će politički djelovati. Ista priča vam je bila s ukidanjem financijske policije, potpuno identična priča. Samo zbog toga, što jedna politička opcija to ustrojila, druga nije rekla, idemo gledati rezultate, to što je financijska policije 2002., 2003. kada je državni proračun, zajedno sa fondovima bio negdje oko 60 milijardi, godišnje utvrđivala 2 milijarde nekih prihoda, koje su bili u nekakvoj sivoj zoni, to nikoga nije zanimalo. Ali svi su na isti način …/Govornik se ne razumije./… e sada kolegice i kolege oko ovih ravnatelja to će biti više rasprave u ovom drugom tijelu, ali s obzirom da su sve rasprave, zapravo u drugom zakonu, s obzirom da su sve rasprave išle u ovom smjeru, naprosto neke tvari treba raščistiti. Zašto onaj tko je ukinuo Državni inspektorat iz Zakona o pravima državnim zapravo državnim dužnosnicima nije prebrisao glavnog državnog inspektora? Zapravo glavnog inspektora Državnog inspektorata, ako ga je već ukinuo. Jer pogledate u zakonu, još uvijek stoji taj dužnosnik. Dakle, mi koji smo nekad davno ustrojili Državni inspektorat je ono što kolega Jordanić govori on je sve bio samo nije bio desno, on je bio izuzetno stručan i sposoban čovjek koji je ustrojio taj inspektorat, dakle nije istina da se gledalo po stranačkoj pripadnosti tko kome pripada, Međutim i neki dan u raspravi o Zakonu o državnim službenicima i danas u ovom zakonu i slijedećem zakonu nažalost je figa u džepu. Međutim kad govorimo o ovoj stvari fige u džepu ne smije biti iz jednostavnog razloga državna uprava je nešto svaki građanin prvo osjeti da li država funkcionira ili ne funkcionira. Jer gledajte kad netko dođe i traži bilo koji papir il da kažemo komad papira njemu je to u tom trenutku najvažnija stvar na svijetu. Nekom se čini benigno i kako će prema njemu postupiti taj državni službenik ili namještenik zapravo službenik jer namještenici su oni koji rade tehnički poso, on će tako ocjenjivati kako funkcionira vlada i sve ostalo i njemu to u tom trenutku to primarno. Međutim, mi danas pa čak i neke kolegice i kolege koji su bili ministri u trenutku kad se ukidala ta ovoga odredba o ravnateljima pričaju priču na svoj način. A da smo išli logikom OK ovo je promijenjeno idemo vidjeti kako to funkcionira, ovo nije dobro po nama idemo to promijeniti ali idemo nadograđivati sustav, ja vam garantiram da bi danas svi imali daleko bolji sustav nego što imamo. I ne bi se prozivali na ovaj način. Međutim, kad vi dođete i onda mijenjate samo ovako odsiječete onda to nije dobro, bez nekakvih kritičkih rasprava ili bilo čega. Dakle, ja smatram sukladno svemu ovome i ovom što se događa i ustroj Državnog inspektorata i državne inspektora da će to bolje funkcionirati. A za kraj sam ostavio ono nešto o čemu treba ovdje danas progovoriti, a to je vatrogasna zajednica, glavni vatrogasni zapovjednik i sve. O vatrogastvu se raspravlja u ovom visokom domu kad se donosi proračun i kad se donose ovakvi zakoni, o vatrogastvu se ne raspravlja kad u ljetu nažalost krene požari i kad se događaju katastrofe kakve se događaju. Naprosto to je nešto što mora djelovati isti čas isti trenutak i zapovjedna linija mora biti jasna i mora biti poznata. I zato je možda dobro da na ovakav način tu traumu gdje će vatrogasci bit, te će bit u MUP-u, te će bit u Službi za zaštitu i spašavanje, te će biti ovdje, te ovaj imenuje ovoga, te onaj imenuje onoga da to konačno stavimo na jedno mjesto i da to bude početna točka za ustroj vatrogastva i da to vatrogastvo bolje funkcionira. Zato kolegice i kolege nastave ove rasprave će biti kod slijedeće točke dnevnog reda, mislim da ove promjene treba podržati i treba kontrolirati i vidjeti da li će Državni inspektorat funkcionirati na način kao što smo mi to govorili ovdje kad samo raspravljali o zakonu da budu prvo edukativni da budu na ruci poduzetnicima, a onda tek da kažnjavaju. Istovremeno i silno me zanima da li ćemo ove godine kontrolirati i one koji nemaju pločicu za iznajmljivanje soba kao što smo dali mogućnosti u zakonu što je dosad bilo rečeno da se ne može raditi jer naprosto ne može neko u Ljubljani, Kranju, Budimpešti ili negdje drugdje mijenjat samo stanove za najam apartmana, ne plaćat porez i nešto mislim da Državni inspektorat koji pokriva to područje može doć, može konstatirat tko se nalazi unutra, da li je prijavljen ili nije. Ako se to dogodi onda možemo reći da smo s ovim promjenama uspjeli ako nismo onda moramo naći kako da to popravimo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Šuker, ja vas molim samo da stanete. Kolega Maras ja bi vas molio da spustite svoj promidžbeni materijal, dobio sam informaciju DIP-a da je to suprotno Zakonu o financiranju i odmah to napravite bit ćete prijavljeni DIP-u. Vi to želite? Dobro.

prekinut ću sada sjednicu, prekinut ću sjednicu …/Upadica se ne čuje./… prekidamo sjednicu sabora, vas ću prijaviti DIP-u ovu istu sekundu i molim vas da sjednete. Nastavljamo s radom za 10 minuta.

Kolega Šuker, evo izvolite, nastavite i dalje, žao mi je što ste prekinuti. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo g. predsjedniče. Pa nisam mislio ovako završiti ali kao što su neki imali priliku depolitizirati i profesionalizirati državnu upravu, tako su imali priliku i napraviti Pelješki most pa bi se onda oni slikali pa bi onda oni mogli pričati ovako i onako. Nisu to napravili, mi smo to napravili, čujte, ljubomora je jedna velika bolest al' kaj mi moremo, tak je i gotovo, ne?

Hvala lijepo poštovani predsjedniče, što ste me čekali. G. Šukeru, malo me ne iznenadilo ugodno ali sa sjetom, nostalgijom ova vaša rečenica o programu oporavka iz 2010. g., dakle od prije gotovo 10 g. Ja se sjećam kako je Hrvatska izgledala 2009., 2010., to je bila zemlja puna nade, puna optimizma, pripremali smo se za ulazak u euroatlantske integracije, imali smo nekakvu budućnost, nekakvu perspektivu bez obzira tko bio na vlasti, ja se samo pitam kako bu država izgledala da nije bilo tog programa oporavka iz ove današnje perspektive 10 g. nakon toga, čini mi se da nismo trebali ić sa nikakvim programom oporavka, niti je došlo do bilo kakvog oporavka dapače, potonuli smo po svim segmentima a depolitizacija i ovo što ste vi govorili oko … **Jandroković, Gordan Ja u životu volim s brojkama razgovarat, program gospodarskog oporavka je donesen 2010., zaustavljen gospodarski pad, završeno sa nulom. Dolazi politička nomenklatura, prestaje sa programom gospodarskog oporavka, 2012. gospodarski pad 1,7% a kad govorimo o depolitizaciji i profesionalizaciji državne uprave, mene čudi, vi kao uspješan gradonačelnik, pa vama je valjda u interesu da onaj ured državne uprave s kojima vi u principu nemate praktički ništa i to je ono što možda u ovom cijelom sustavu nije dobro, dobro funkcioniraju jer građani kad dođu u ured državne uprave i vas kao gradonačelnika ocjenjuje ali oni ne znaju tko kome pripada i zato smatram da bi vama kao gradonačelniku koji ne pripada političkoj opciji koja je trenutno na vlasti, itekako u interesu da ta državna uprava dobro funkcionira. Jer kažem, građani kroz nju ocjenjuju i vas. Povreda Poslovnika, izvolite.

da grad odnosno gradonačelnik, gradska uprava radi nešto što uopće nije u ovlastima i to je mislim jednostavno sulud sustav koji nije koncipiran dobro. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Beljak, vrijeme je isteklo. Ovo nije bila povreda Poslovnika, ovo je bila replika pa dobivate opomenu, mislim da je to vrlo jasno i logično. sa strane, ne razumije se./… Predsjednik sam Sabora izabran od 76 a tko ste vi da mi postavljate uopće takva pitanja? Idemo dalje, sada je na redu kolega Borić, izvolite. Hvala lijepo. Kolega Šuker, opet se vraćamo na pomoćnike ministara i ovo što mi tražimo znači da se sada vratimo tamo gdje smo bili 2009. i 2010. g., znači da se ne misli da je sad ovo nešto prvi puta, HDZ je već jedanputa to napravio, znači tada smo već ukinuli bili uloge ili dužnosti pomoćnika ministara i pokrenuli prve javne natječaje i 2009., 2010. g. dobili smo prve ravnatelje uprava jer smo htjeli i tada već imati profesionalnu javnu upravu i sve je to trajalo do 2011., tada je došao SDP sa svojom koalicijom i očito u nemogućnosti da slože želje svih 6, 7 stranaka koliko je tada bilo u Vladi, jednostavno su opet pribjegli onom najjednostavnijem rješenju i povećali su broj dužnosnika kroz imenovanje pomoćnika ministara. Žestoko smo se tu sjećam se, borili protiv toga da se to ne dogodit, međutim oni su ustrajali i rekli su da je njima normalno da imaju 3 razine

i oni koji podržavaju HDZ u ovoj Vladi da se državna uprava depolitizira i profesionalizira i da konačno ka tome da ta državna uprava naprosto ne bude nešto, predmet nekakvih tužnih rasprava nego da govorimo da su oni dobri. kad morate zadovoljiti puno petita, a ne možete to jer ne možete na javnom natječaju primiti neke tipove koji baš to ne zadovoljavaju onda je najjednostavnije reći, ne, mi to nećemo, mi smo došli, mi smo s politikom, mi ćemo doći jer nije bilo samo imenovanje pomoćnika, pa sjećate se kolega Borić koliko je tu savjetnika imenovano, koliko je u raznoraznim ministarstvima savjetnika ljudi dovučeno, preko 10, 15 000 ljudi je zaposleno ali šta, nikom ništa. Sada je na redu kolega Đakić, izvolite. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo g. predsjedniče Sabora. Pa kolega Šuker, dobro ste definirali da je državna uprav kao inspektorat, da su razoreni dolaskom koalicijske vlasti, da je bilo mala bara puna krokodila, idemo štampati one koji nit su stručni, nit su bilokakvi, važno da su politički opredijeljeni pa tako danas vjerujem da će ravnatelji biti ti koji će imati svoju struku, svoju karijeru, koji će imati reference za svoju djelatnost. Jednako tako i Državni inspektorat koji će biti u funkciji da prije svega djeluje preventivno a u samo najgorim slučajevima represivno sa stručnjacima koji neće biti pod utjecajem ministara, državnih tajnika, pomoćnika, partije ove ili one nego radit svoj posao odgovorno, profesionalno i svrhu razvoja gospodarstva i napretka gospodarstva. Do sad je bilo stvarno inflacija dužnosnika na svim nivoima. **Jandroković, Hvala lijepo. Kolega Đakić, ja se s vama u potpunosti slažem i umjesto da mi i utorak i danas raspravljamo o tome kako da osnujemo upravnu akademiju ili nešto slično za izobrazbu ljudi koji rade u upravi, da nekadašnji porezni studij koji je bio dogovoru porezne uprave i ministarstva, zapravo i Ekonomskog i Pravnog fakulteta se ponovno vrati za izobrazbu, da se Pravosudna akademija aktivira i da obrazujemo i imenujemo te ljude, o čemu mi raspravljamo? Branimo svoj stav kakao bi nekoga politički imenovali i .../Govornik se ne razumije./... to obrazložiti. E pa mi njima kažemo, mi u HDZ-u na to ne pristajemo, mi želimo profesionalizaciju, depolitizaciju, želimo obrazovati državne službenike i kad im damo sve preduvjete, onda ih možemo prozivat zašto dobro ne rade. Hvala poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Šuker, meni je fascinantno kako imate tu institucionalnu memoriju i sjetite se zapravo do sitnih detalja određenih stvari koje su bile za vrijeme Kukuriku koalicije i vjerujem da to mišljenje dijeli i velika većina naših kolega ovdje u Hrvatskom saboru i to me podsjetilo na nešto kada se ukidao Državni inspektorat, tada su zapravo te inspekcije pripojene ministarstvima i onda se govorilo tada sjećam se, da neće trebati graditi fasade na zgrada županija od prevelikog broja onih tabela i natpisa na tabelama raznih inspekcija na županijskim zgradama to nije smetalo Kukuriku koaliciji, to nije bio nikakav politički utjecaj ministara, danas kada se formirao Državni inspektorat, kada će se formirat Državni inspektorat, kad su sve te inspekcije objedinjene, sada im je to problem. Ja ne razumijem ta dvostruka mjerila, evo Ivan (HDZ)** Kolega Babiću, kako ne razumijete, šta inspekcija radi? Provjerava kako se provodi zakon. Tko predlaže zakon? Ministar. Pa ako je promašio sa zakonom onda će to njegova inspekcija zataškati ali ako dođe čovjek iz Državnog inspektorata koji je neovisan o njemu, on će konstatirati da to nije dobro i taj zakon bi trebao doć onda na popravak u Hrvatski sabor. Dakle ja razmišljam da Državni inspektorat radi na takav način ali gospoda koja su tada ukinula Državni inspektorat, prigrabila su inspekcijske službe jer su htjeli biti kalifi na mjestu kalifa, htjeli su imat produženu ruku na terenu i to je pravi politički pokušaj političkog utjecaja radi inspekcije jer ministri su političari koji su imenovani na ministarske funkcije, ne može glavni državni inspektor baš djelovati na toliko ljudi ali kad imate ovakve segmentalno ali vrlo interesantno da s u ovom Saboru nažalost vrlo uspješno nekada pokušavaju izokretati teze i prikazivati da nešto što je stvarno bolje ili lošije a ono što je lošije .../Govornik se Završna riječ sada će imati državni tajnik, g. Darko Nekić, izvolite. **Nekić, Darko** Zahvaljujem g. potpredsjedniče i pozdravljam vas. evo, mislim da je kolega Žagar spomenuo jednu jako važnu činjenicu, znači Vlada RH dužna je osigurat funkcionalnost državne uprave i tu se slažemo. Ono u čemu se ne mogu složiti, to su neke rasprave koje ću ovdje izdvojit a tiču se uglavnom pitanja pomoćnika ministara i pitanja ušteda koje sam ja spominjao. Znači nikada ni u jednoj rečenici nisam rekao da će uštede nastat na način da će doći do ušteda na plaći koje su imali pomoćnici ministara odnosno koje će imati budući ravnatelji uprava, znači te uštede u u iznosu od 10 milijuna kuna kako smo mi izračunali, ostvarit će se upravo na onim pravima koje su ti državni dužnosnici odnosno 96 pomoćnika imali i koje su im se isplaćivale. Znači da razjasnimo i tu činjenicu. Što se tiče zakona i mijenjanja vrlo često ovoga zakona ako ste pažljivo pogledali od '98. od '98. g. su išle sve ove izmjene zakona, u mandatu ove Vlade bila je samo jedna izmjena a Ministarstvo uprave već sada radi na novom cjelovitom zakonu, naravno ovisit će i o Vladi i o Saboru kada će taj zakon doći u raspravu. Ono što bi htio na kraju reć, evo doista bilo je i konstruktivnih i nekonstruktivnih prijedloga i rasprava, zahvaljujem svima koji su dali sve ove konstruktivne primjedbe, mi ćemo s obzirom da je ovo prvo čitanje, dobro proučit sve ono što dobijemo, što ste vi usmeno izrekli a što dobijemo i u pisanom obliku, sve u cilju kako bi u konačnici zakon bio što bolji. Hvala lijepa.

ušteda ove Vlade, međutim bitno je reći i to da 2,5 g. ova Vlada zapravo ima dvije vrste dužnosnika na vrlo sličnim poslovima a to su pomoćnici ministara i državni tajnici. 2 g. hrvatski građani plaćaju negdje u prosjeku plaću svakih od njih, negdje oko 13, 14 000 kuna. Da ne govorim o tome da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja u jednom trenutku imalo 10 dužnosnika. Znači kada zbrojimo ministricu, i državne tajnike. Kada to usporedite sa nekim Vlada od prije, to vam je duplo više, to je sramota, tako da je dobro da ne koristite riječ uštede i nemojte ju koristiti jer jedino što je ova Vlada za proračun i hrvatskim građanima napravila je da je trošila nemilice na državne dužnosnike, na dvije različite vrste državnih dužnosnika za istu vrstu poslova koju su do sad radili samo jedan. Hvala lijepa. Prije nego što dajemo odgovor, g. Maras zna što radi,

10 minuta je pauza. Hvala lijepa, ne, 10 minuta pauze, 10 minuta pauze.

Možemo nastaviti, možemo nastaviti, možemo nastaviti? Znači, prije je g. Marasu zato što protivno mišljenju

zbog toga što to dovodi u položaj koji nije ravnopravan i ostale članke i njegove liste, pa i drugih lista, dao sam već prije opomenu, ja ću sada, dao sam opomenu na čl. 239. koji kaže, nemojte kucati, imam još nešto reć pa, na osnovi čl. 239. zastupniku će se izreć opomena ako postupa protivno čl. 238. ovog Poslovnika, a čl. 238. ovog Poslovnika govori o tome da se zastupnik smije svojim ponašanjem odstupati od općih pravila ponašanja u HS. Ja ću vam reć g. Maras što ću ja sad napraviti, tako da vi možete odabrati na kraju koju ćete varijantu odabratu. Prvo ću vam dat opomenu, nakon toga ću vam dat drugu opomenu, onda ću vam oduzet riječ i ako ćete ustrajati, onda ću vam dat dvostruku udaljenje sa sjednica. A sada možete reć što ste namjeravali, to je ono što ću ja napraviti. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala vam lijepo g. potpredsjedniče. To ne možete odjednom, to znate da morate imati nekoliko sljedova. Druga stvar, ovo je skandalozno, HDZ pokušava na svaki mogući način omogućiti ljudima da u HS zastupaju svoje birače i molim da cijela hrvatska javnost vidi što HDZ smeta. Smeta ga na mom laptopu moja naljepnica, ja nisam prekršio zakon RH, ja ne kršim zakone RH, mišljenje koje je dao DIP nije obvezujuće. Ono mora dati odluku na koju se ja onda imam pravo žaliti

Nek se završi ova rasprava ovdje o tom predmetu, a onda nakon toga ćemo ić dalje i vi ćete tražiti odnosno tražit će oni koji će imat pravo na to, tražit će

da u zakonima se ne smijemo vadit na to da neki zakon nema određene novčane posljedice da ako prekrši taj članak, ti ćeš morati toliko i toliko pravit, nego ako nešto piše u zakonu, onda se to, onda se to mora poštivat. Također mišljenje DIP-a treba se poštivati, to je odnos prema institucijama, on se treba poštivati. Mišljenje je slijedeće, DIP je mišljenja da je isticanje promidžbenih poruka i slogana u Sabornici tijekom izborne promidžbe suprotno navedenoj odredbi Zakona o financiranju za čiju je povredu propisana administrativna sankcija, potpunog gubitka naknade troškova izborne promidžbe, čl. 37. st. 2. Zakona o financiranju

kratko usaglašavanje stavova kod predsjednika HS, čuli smo se g. Maras sa predsjednikom vašeg kluba zastupnika i ja sam vam dužan samo reći da bi bilo puno bolje da prekinemo tu stvar i da vi budete u jednakom položaju sa drugim zastupnicima, a g. Beljak ako hoćete cirkus napravit, napravite, izvolite.

nije točka dnevnog reda to, to nije točka…/Govornik se ne razumije/…to je polemika, to nije točka dnevnog reda, a stanka se može tražit, osim one u jedan sat, može se tražiti samo o točki dnevnoga reda.

Ja se slažem da Marasu treba zabraniti to. I mene to iritira, stvarno, trebamo maknuti konkurenciju, najbolje da samo HDZ ima državnu promidžbu, preko javne televizije, preko radija, a svima ostalima da začepite gubicu, evo, to je najbolje tako. Tako da mislim. **Radin, Furio

dobro, sada vas moram prekinuti, dogovorite se s HDZ-om o odnosima s HDZ-om. …/Upadica Beljak: Ne možemo se s njima dogovoriti, nemojte se ljutiti, vi ste se dogovorili s njima, vi znate kako je teško s njima teško dogovarati./… Imamo nekoliko povreda Poslovnika, vi ste tražili stanku, nemate pravo nažalost na stanku, ja bi vam dao 3 stanke ali nemate pravo. …/Upadica Beljak: povrijeđen je znači članak koji se tiče ovlasti predsjedavajućeg, to je čl. 33. gdje se trebate vi kao predsjedavajući brinuti o zaštiti prava i ispunjavanju dužnosti zastupnika. Naime, o čemu se ovdje radi? Pozvali ste se na članak 238. Ja se ne slažem s tim, da zastupnik sada, ako je DIP tako rekao, ako je mišljenje DIP-a ja mislim da se treba poštivati mišljenje DIP-a, ali nije prekršen Poslovnik Hrvatskog sabora, jer kolega Maras svojim ponašanjem ne odudara od uobičajenog ponašanja

Prošlo vam je vrijeme, 27 sekundi i sada imate opomenu, sada. Da, sada imate opomenu, jer ste nastavili raspravu. Izvolite. **Zekanović, smijem li ja imati kemijsku Hrvatski suvremenista ili ćete me prijaviti DIP-u da je sklonim na vrijeme? Dakle, ova kemijska piše Hrvatski suvremenosti, zajedničko nemam alternativu, smijem li je ja imati na stolu ili je moram skloniti,

Dobro, nadam se da su vas kamere snimile sa olovkom. Idemo dalje, idemo dalje. Ja bi vas molio kolega Maras da to dok, nažalost na moju žalost, ali ispravno, predsjednik Hrvatskog sabora je morao tužiti i vas i stranku. Ja znam točno, da stanka će reći, ne krivi je predsjedavatelj zato što nije udaljio gospodina Marasa. Onda mi nismo krivi, krv je on. Zato ću biti prisiljen, sada, sljedeći put vam oduzeti riječ i onda nakon toga vas udaljiti. Ako nećete htjeti ići van, mi ćemo napraviti pauzu, pa ćete vi napraviti vašu predstavu. Ja nisam kriv ako je to predizborno vrijeme u predizborno vrijeme slično kao za vrijeme rasprodaje jel da, kod tisa i kod ostalih svih životinja, jel da, kada one polude i političari za vrijeme, za vrijeme, predizbornog vremena isto imaju neprimjerena ponašanja. Vi u tom trenutku imate neprimjereno ponašanje. Ovdje vaše kolege koji su također na listi, nemaju nikakvu propagandu, kolege iz Amsterdamske koalicije nemaju nikakvu propagandu, kolege iz Mosta nemaju nikakvu propagandu. čuje./… A pogledate kucate na otvorena vrata, znam da znate pisati, znam. Ja sam pretpostavio da znate pisati ako ste u Saboru, pretpostavio sam i niste me iznenadili s vašim olovkama, to je vaše pravo imati olovke i kažem vam, ako morate nešto napisati dobro je da imate olovku. Ali međutim, tako nešto, ja ću biti prisiljen to napraviti, zato što kaže, zato što to, a inače tužite sami sebe u DIP-u jel da, zbog olovke. Ako ga neće tužiti netko drugi, tužite vi sami sebe. Ja neću više raspravljati, molim vas, da ali, prvo ja želim vama, sada, uz drugu opomenu, oduzeti riječ, oduzeti riječ, ne, ne. A nakon toga, znate što slijedi, a onda se vi ravnajte kako želite, na kraju ćemo svi preživjeti, ta, tu, kako bi rekao nadrealističku polemiku, gđa. Glasovac izvolite. O pa hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. Ovo je do sada neviđeno zapravo u Hrvatskom saboru. Ja se slažem, članak 238. pa i članak 33. Ja se slažem da trebamo poštivati jednaka pravila, isto tako, potpuno je jasno da ovdje nije prekršen poslovnik. DIP je dao nekakvo svoje mišljenje, međutim, ja vas pitam, hoće li udaljenje kolege Marasa s današnje sjednice, a ostanak ovog laptopa ovdje doprinijeti da za svih vrijede ista pravila? Što će se dogoditi sutra, kada cijeli Sabor dođe sa promidžbenim olovkama, kada dođu s bedževima, kada dođu sa majicama, hoće li straža dobiti nalog da pretres radi zastupnika? Dl netko ima potkošulju na kojoj je nekakav slogan gdje bi u trenutku mogao to pokazati? …/Upadica Radin: dati ću vam, vi ste izrazili vaše mišljenje, ovdje će biti mjerodavno mišljenje Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, a ne moje, a moje mišljenje je slijedeće ako netko dolazi u sabornici sa velikim takvim oznakama, oznakama kao što su majce, ako neko ima olovku pa nek si piše bilješke jel da, tko ikad snimio, tko je Može biti i ja da sam imao olovku HSS-a, šta ja znam jel da, mislim tko bi ga znao, neki put dali ste mi neku olovku mogo sam ju imat ovdje. Ali ako je to dovoljno da bude propagandno ona to krši mišljenje DIP-a, molim vas držite do mišljenja DIP-a idete na izbore, držite do mišljenja DIP-a. Hvala lijepo na vaš egzibicionizam. Ovaj, šta da radim s time? Šta da radim s time, kolega? Dat ću ga nekom komu treba, mada ne poznajem takve. Ja sada u ovom trenutku o tom, o toj problematici zaključujem raspravu i još jednom

nemojte polemizirati sa mnom, ali inače civilizirani ljudi kažu ne slažem se sa vama, ne vi niste u pravu. Niste znali to još? Morate još učiti. Odgovor na repliku./… tko, a izgovorite gospodin Nekić. **Nekić, Darko** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, nažalost moram konstatirat da uvažena zastupnica nije uopće slušala što sam ja govorio. Dakle, ja nisam nikada rekao da nikakve uštede neće biti s time što pomoćnici ministara znači postaju ravnatelji uprava, ja sam rekao da nikakve uštede neće biti iz plaća jer su plaće otprilike biti iste, ali da će ušteda nastati od 10 milijuna kuna godišnje zato što pomoćnici ministara koji su bili dužnosnici, znači odnosno novi ravnatelji uprava više neće imati ta dužnosnička prava. Tako da ne znam kako ste zaključili da ovaj sam ja rekao da nikakve uštede neće biti. Hvala lijepo. **Radin, gdje smo bili stali prije polemike gospodine, a imamo replike. Ja sam došo već u jeku polemike. Gospodin Tomislav Žagar, replika. Hvala potpredsjedniče nekako prođe vrijeme pa čovjek i zaboravi šta je htio reći. Pokušat ću ono što je u suštini rasprave bilo dakle ovim zakonskim prijedlozima i kad govorite o cjelokupnoj reformi vi pomičete granicu da tako politizacije prema gore. Pa državni dužnosnik je, državni dužnosnici više nisu pomoćnici ministara oni će postati službenici koje će se birati na javnom natječaju i sad jedan tu problem. Mi imamo sad te pomoćnike ministara, ako većina njih kad kažem većina, znači preko 90% od pomoćnika postanu službenici onda nije taj cilj onda je jednostavno cilj još jačanje politizacije, jačanje nepotizma, jačanje svega onoga za što se zalažete, al ako se omogući državnim službenicima ono što je i kolega Bauk najavio kao, kao ovaj amandman da oni napreduju, da oni svojim radom postignu određenu veću funkciju onda je to smisao zakona. Hvala vam lijepa, odgovor gospodin državni tajnik. **Nekić, Darko** Hvala, dakle ja nisam prorok da bi mogao znat da li će se neki državni službenici javit na natječaje koje ćemo mi raspisati. nakon što se usvoji ovaj zakon i nakon što stupi na snagu kako je predviđeno 1.6. znači čeka nas jedan dosta veliki posao oko donošenja uredbi, mijenjanja uredbi po ministarstvima, pravilnika i sve ostalo, tako da očekujem da će javni natječaji biti raspisani negdje u 10. mjesecu i svatko se može na takvu vrstu natječaja javit, tako da se ne mogu složiti s ovim što vi kažete da je to ponovna politizacija, na upravo suprotno i mislim da je i kolega Šuker u prethodnoj raspravi to jako dobro objasnio. Hvala lijepo. Robert (MOST)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, očekujem kad ovaj zakon predložite kao konačni prijedlog u drugom čitanju da nam u obrazloženju navedete točno koliko državnih dužnosnika imamo prema ovom zakonu, a javnost, predstavnike medija da se koncentriraju kad jednog dana prestane dužnost ovih pomoćnika ministara, kad im prestanu sva prava koja imaju temeljem zakona gdje će oni zapravo nakon toga završiti. Hoće li biti zbrinuti na nekim drugim dužnosničkim pozicijama, hoće li biti u nekim drugim državnim tijelima ili hoće li ostati jednostavno ne zbrinuti bez posla? Bilo bi interesantno vidjeti gdje će završiti 100-tinu političara koji su danas pomoćnici ministara, to bi bila jedna zanimljiva studija za javnost i za medije, da vidimo što će se zapravo dogodit hoće li se vratiti na svoja ranija radna mjesta gdje su oni …/Upadica: Hvala gospodine

sadašnjih pomoćnika ministara javiti na natječaj koji će biti raspisan ne znam u 9. ili 10. mjesecu. Tek kad vidimo koliko će ih se javiti na natječaj odnosno kad vidimo koliko će ih biti i postati ravnatelji uprava onda ću moći odgovoriti na vaše pitanje. Hvala lijepa. Hvala i vama i gospodin Šuker na kraju. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa, gospodine državni tajniče najveći problem što zastupnici ovdje naprosto ne žele čuti da je ovo proces koji se već jedanput odvija, dakle mi smo 2010./2011. raspisali javni natječaj, pomoćnike preimenovali u ravnatelje, svatko se imao priliku javiti na natječaj. A svi dobro znamo ako ste sudionik nekog natječaja, ako ste nezadovoljni i smatrate da su bilo čim narušeni uvjeti natječaja ili povrijeđena vaša prava da se imate pravo žaliti na natječaj. Ali ako ide političko imenovanje onda to nemate. Prema tome, isto tako danas je vrijeme kad naprosto ne možete ništa sakriti, sve će procuriti van. Pa pitanje da li će se netko izložiti političkom riziku da imenuje ljude ovako koji ne zadovoljavaju uvjete. Međutim ključno je pitanje a to je ono o čemu mi ne želimo raspravljati je da li mi stvarno, iskonski iz srca želimo depolitizaciju i profesionalizaciju državne uprave. I to je ključno pitanje. I na njega trebamo odgovoriti bez fige u džepu.

Hvala.

predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege

Hvala g.